**Leko, Josip (SDP)** Sada prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, drugo čitanje, drugo čitanje, P.Z. br. 170. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta zakona primili ste u pretince. Kod donošenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje zakona, članak 155. do 157. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja. Bez obzira što ima ovako dugi naziv mi ga naravno zovemo zakon za 45 dana. Kao što vidite u ovom prijedlogu izmjena i dopuna odnosi se na 7 članaka. Kroz tih 7 članaka radili smo sljedeće: usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku, usklađenje određenog nazivlja i ono što je bitno, važno i značajno je da smo rok do kad važi ovaj zakon produžili s kraja godine do 30. lipnja 2013. Zašto do 30. lipnja 2013.? Ovaj zakon u primjeni je pokazao dobre učinke, a do tad se spremamo napraviti i novu regulativu, odnosno novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji gdje ćemo sve dobre elemente i uvjete iz ovog Zakona ugraditi u taj zakon. odluči o ovom zakonu i iz jednostavnog razloga što je vrlo operativan, dobar i dobar je za naše ulagače i investitore. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana ministrice. Dakle, sa vremenom i strujom oprezno, energijom. Da li žele izvjestitelji odbora, radnih tijela uzeti učešće u raspravi, izvještaju? Ne. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske i poštovani zastupnik Vedran Benić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani predsjedniče, poštovane ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja u svom drugom čitanju. Ovaj Zakon donesen je sredinom 2009. godine i analizom rezultata njegove primjene, odnosno praćenja stanja u području graditeljstva od nadležnog ministarstva možemo zaključiti da je …/Govornik se ne razumije./… njegova osnovna svrha. A to je da je investitor po ovom postupku može ishoditi dozvolu za građenje za naše pojmove u relativno kratkom roku. po ovom zakonu omogućuje se građenje i građevina umjesto temeljem dva akta lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta na temelju jednog akta rješenja za građenje, a čiji je rok za izdavanje znatno kraći nego po prethodnom postupku. Poslije samog broja akata koji su potrebni za izdavanje dozvole za gradnju omogućava se potpuna priprema projekta prije samog podnošenja zahtjeva, te se znatno skraćuje rok za utvrđivanje posebnih uvjeta propisanih posebnim propisima. Slijedom navedenog primjena ovog zakona posredno pozitivno djeluje kako na ubrzanje protoka kapitala, tako i na poticanje posustalih izravnih ulaganja u području gradnje. U studenom 2011. godine važenje ovog Zakona produženo je do 31. prosinca 2012. a ovim prijedlogom predlaže se produljenje roka do 30. lipnja 2013. godine. Nadalje, osim produženja važenja ovog Zakona isti je potrebno uskladiti sa Zakonom o općem upravnom postupku na način da se briše supsidijarna primjena ZUP-a, te se pitanje šutnje uprave više ne rješava primjenom tzv. negativne fikcije već se istu smatra pretpostavkom za izjavljivanje žalbe, odnosno upravnog spora. Isto tako, Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja potrebno je uskladiti sa Zakonom o ustrojstvu, djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave u pogledu naziva ministarstva i ministra nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, te s odlukom Vlade RH o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva RH sa Kaznenim zakonom na način da se naslov kaznene odredbe zamjenjuje ispravnim naslovom prekršajne odredbe. Slijedom rečenog, a iz razloga da nisu potrebna dodatna sredstva u državnom proračunu RH za provedbu ove izmjene zakona Klub zastupnika SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupniče Vedrane Babiću. Sad idemo na predstavljanje kluba Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i pozivamo poštovanog zastupnika Branka Bačić da iznese stajalište. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice. Pa evo, već smo čuli da će i u provom čitanju i kada je prvi puta zakon to je praktično prije dvije godine da je on bio jedna od protu recesijskih mjera u vrijeme kada smo namjeravali stvoriti povoljnije uvjete za izravna izravna strana ili domaća ulaganja u Republici Hrvatskoj. Kao što smo već i rekli kroz ovaj Zakon je omogućeno da se izdaju akti za građenje na način da umjesto lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta sada ministarstvo, odnosno upravni odjel u županijama i velikim gradovima mogu izdavati samo jedan dokument tj. rješenje o gradnji i to u roku od 45 dana što je pokazalo se kao odličan zakon. u proteklom vremenu da nije dobro to je činjenica da su odbijani zahtjevi za izdavanje rješenja o građenju prvenstveno iz razloga što investitor nije mogao doprinijeti dokaz da je projekt usklađen sa uvjetima koji se izdaju u rješenju o gradnji s jedne strane i s druge strane da je često puta, da su investitori podnosili zahtjev za izdavanje rješenja o gradnji za već započete radove što bi onda predstavljalo svojevrsnu legalizaciju, a takva mogućnost nije bila zakonom predviđena. No ono što svakako onemogućuje veliki broj investitora u RH da podnesu zahtjev i da budu uključeni ne samo u ovaj zakon nego i inače u mogućnost izdavanja akata za građenje je činjenica da su nesređeni imovinsko-pravni odnosi u RH i da je i da je praktično sređivanje imovinsko-pravnih odnosa započelo negdje ranih '90-ih godina kada je donesen Zakon o katastru nekretnina. Prema tom zakonu mnoge su jedinice lokalne samouprave se uključile prema Državnoj geodetskoj upravi sa zahtjevom da se da se izvrši katastarska izmjera i obnova zemljišnih knjiga u njihovim jedinicama. Tako da je u proteklih evo 12-ak godina 9% teritorija države krenulo u novu katastarsku izmjeru tj. 300 katastarskih općina od ukupno 3 350 koliko ih ima u Hrvatskoj. Trećina tih katastarskih općina je već uspostavljena i izrađen je i katastar nekretnina i zemljišna knjiga. Jedna trećina je u postupku izlaganja, a jedna trećina se u ovom trenutku izvodi. Ja sam i tijekom predlaganja državnog proračuna zamjerio ministarstvu, odnosno Vladi što je smanjila sredstva Državnoj geodetskoj upravi za ukupno 8% i to upravo u velikom dijelu na poslovima koji se odnose na uspostavu novog katastra i zemljišne knjige, a rekao sam da je to prevažna pretpostavka realizaciji bilo kakvih ulaganja u RH. Ja ću samo navesti dva primjera što znači imati novi katastar i zemljišnu knjigu i mislim da ta da ta dva primjera itekako opravdavaju veća ulaganja u katastarsku izmjeru i obnovu zemljišne knjige. Naime, provedbom katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga u pravilu se broj čestica u nekoj katastarskoj općini prepolovi što znači da se prosječna površina čestica udvostruči, broj registriranih zgrada se udvostruči, registracija prometa nekretnina koji se registrira u zemljišnim knjigama se utrostruči, a broj imovinsko-pravnih sporova vezanih za granice i upise u registre pada na manje od 1% broja sporova prije katastarske izmjere. I konačno, ubrojana komunalna naknada se uvećava za nekoliko puta. Imamo primjere čak da se i upeterostruči. I drugi primjer koji opravdava ulaganja u katastarsku izmjeru svaka registrirana obiteljska kuća uz financijske tokove Hrvatske unosi novi kapital od minimalno 50 tisuća eura koliko je prosječno vrijednost hipoteke na takve objekte. Prosječno tisuću novo registriranih objekata po provedbi provedbi katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige u jednoj urbanoj katastarskoj općini povećava financijsku moć tog naselja za oko 50 milijuna eura. Stoga evo nije nama u klubu HDZ-a prihvatljivo da su sredstva za održavanje katastra i zemljišne knjige i uspostave i katastra nekretnina smanjena za 28%, da je i vođenje i održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra smanjeno za 21%, da su smanjena sredstva za nacionalni program uspostave sustava identifikacije zemljišnih čestica za 53%, da je sređivanje katastra nekretnina u dolini Neretve smanjeno za 32%, a uređenje katastra nekretnina na otocima zamislite čak za 50%. Zašto sam to sve naveo? Naveo sam prvenstveno iz razloga da kažem da uz dobre strane ovog zakona, uz dobru stranu činjenice da ministarstvo priprema novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, da će sve to pasti u vodu ukoliko se ne pripremi, ne osigura mogućnost investitorima da mogu jednostavno krenuti u realizaciju svojih projekata. Stoga koliko god se Vlada trudila i nastavila sa ovakvim zakonom i svim drugim projektima svi će ti projekti biti prilično invalidni ako tako mogu reći zbog toga što se sustavno ne nastavlja ono što je presudno za bilo kakvu investiciju u Hrvatskoj, a to je sređivanje imovinsko-pravnih odnosa.

Predstavnik predlagatelja ne želi uzeti završnu riječ. Rasprava o tekstu zakona je time završena. Večerašnju sjednicu ćemo završiti, pozvati vas sutra na novi radni dan u 9,30

hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 200. Dobar odmor, vidimo se sutra. Hvala lijepa.